Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Zakon o kaznenom postupku, prvo čitanje P.Z.E. br. 116. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članak 144. do 150. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe, Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Vučetić, Tatijana** Cijenjeni potpredsjedniče, cijenjeni zastupnici i zastupnice. Pred vama je prijedlog novog Zakona o kaznenom postupku. Posljednjih godina u svrhu pripreme cjelovite reforme hrvatskog kaznenog postupka u stručnim udrugama tijelima kaznenog postupka, znanstvenim ustanovama i pojedinačnim nastojanjima provedena su brojna istraživanja uz istodobnu analizu akata Vijeća Europe i pravnih izvora pravila kaznenog postupka u Europskoj uniji. Provedena istraživanja su ukazla da su mogućnosti daljnjih parcijalnih reformi Zakona o kaznenom postupku vrlo ograničena, gotovo iscrpljene, da je sustav na normativnoj razini posto smetnja postizanju veće djelotvornosti i bolje zaštite prava i sloboda, predugo trajanje kaznenog postupka, a u nekim komponentama zakonsko uređenje zahtjeva optimalno usklađivanje sa pravilima Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i rješenjima koje predviđaju u europskim zemljama. Stoga je Vlada Republike Hrvatske u trećem mjesecu 2007. godine utvrdila i usvojila načela za izradu novog Zakona o kaznenom postupku, temeljem kojih je izrađen ovaj prijedlog. Kao ključne reforme kaznenog postupka mogu se izdvojiti: reforma prethodnog postupka, dosljedno razdvajanje funkcije prikupljanja podataka za opslužbu koju provodi državni odvjetnik od odlučivanju u postupku koje pravo i dužnost suca. Ukida se dakle sudska, a uvodi tužiteljska istraga. Uvođenje kriminalističkog istražitelja kao tijela koje djeluje po zahtjevu državnog odvjetnika. Uvođenje suca istrage kao novog tijela u odlučivanju u prethodnom postupku umjesto dosadašnje kumulacije funkcije istraživanja i odlučivanja u jednoj osobi, osobi istražnog suca. Uvođenje novih oblika ubrzanog postupanja, rješavanje lakših predmeta mirenjem, sporazumom, uskratom kaznenog progona uz odgovarajuća obeštećenja žrtve, pojednostavljenje postupanja u tijeku priprema za raspravu, proširenje područja primjene sporazuma stranaka o kazni i reforma skraćenog postupka, kao i poboljšanje procesnih pravila koju uređuju mjere za učinkovito postupanje kao što su mjere osiguranja nazočnosti i mjere postupovne stege, reforme pravila o određenim procesnim cjelinama i pojedinim procesnim radnjama. Sam sustav prijedloga se razlikuje od dosadašnjeg Zakona o kaznenom postupku. Zakon o kaznenom postupku ima tri dijela, a prijedlog pet. Ključne razlike Zakona o kaznenom postupku i prijedlogu u sustavnom smislu su u tome što prijedlog raspoređuje odredbe u redoviti i skraćeni postupak, dok je to u Zakonu o kaznenom postupku uređeno u jednom dijelu kao tijek postupka. Prijedlog ključne novosti predviđa u prethodnom postupku. Odredbe o prethodnom postupku su razvrstane u kazneni progon, istragu, dokazne radnje, optuživanje. Kazneni progon, istraga i optuživanje uređuju novi tijek dinamiku postupka, a dokazne radnje strukturu i postupanje u okviru pojedine radnje. To je jezgra novog uređenja cjelokupnog kaznenog postupka. Koncepcijski i sadržajno su nove odredbe o istrazi i optuživanju, te odredbe su uređene prema modelima suvremenih akuzatornih postupaka. Manje je novosti u odredbama u raspravi. U sadašnjem Zakonu o kaznenom postupku to je glavna rasprava te u odredbama o pravnim lijekovima. U prijedlogu je izvanredni pravni lijek, izvanredno ublažavanje kazne izostavljen. Time je broj izvanrednih pravnih lijekova smanjen. Prijedlog uređuje redoviti postupak kao opća, zajednička pravila koja je supsidijarno primjenjuju ako nema posebnog pravila. Skraćeni postupak prema čijim se pravilima očekivano ima voditi većina kaznenih postupaka uređen je kao pojednostavljena procedura. Posebne tzv. neprave kaznene postupke prijedlog određuje na polazištima sadašnjeg Zakona o kaznenom postupku a prijedlog sadrži i prijelazne i završne odredbe. Sad bih vas u kratkim crtama upoznala sa izmjenama odnosno sa najznačajnijim novostima po glavama prijedloga. Glava druga uređuje nadležnost sudova. Stvarna nadležnost uredit će se posebnim zakonom. To bi prema sadašnjem stanju zakonodavstva bio Zakon o sudovima. Glava četvrta sadrži opće odredbe o pravima i dužnostima državnog odvjetnika. Ta prava su uređena u skladu sa novim postupovnim položajem državnog odvjetnika. Prijedlog ukida sudsku istragu i više nema istražnog suca. Državni odvjetnik je subjekt koji vodi istragu. Sud je prema novom prijedlogu tijekom kaznenog postupka neutralan subjekt koji odlučuje o pravima, uspostavlja ravnotežu među suprotstavljenim strankama, državnim odvjetnikom i okrivljenikom i kada je to potrebno regulira njihove odnose. U prethodnom postupku tu funkciju ima prije svega sudac istrage a kasnije drugo tijelo suda. On u prethodnom postupku odlučuje ali više ne istražuje. Sudac u prethodnom postupku postaje jamac zaštite prava i sloboda. Dakle, treći u sukobu dvije stranke. Glava peta uređuje prava žrtve i oštećenika. Tim odredbama po prvi put se u hrvatsko pravo uvodi i žrtvu među sudionike postupka s posebnim pravima. Žrtva je pojmovno određena pri čemu se vodilo računa o pojmovnom određivanju u međunarodnim izvorima i inozemnom zakonodavstvu. Žrtva ima posebno pravo stoga jer je kaznenim djelom povrijeđeno pravo a ne i samo zato što je tim dijelom nanesena šteta. Prijedlog uvodi sasvim određene dužnosti tijela kaznenog postupka u postupanju prema žrtvi. Glava šesta u naslovu sadrži novost. Izričito ističe okrivljenika kao glavnog subjekta kaznenog postupka. U ovoj glavi sustavno je izložen katalog prava okrivljenika u kaznenom postupku. Među tim odredbama se po važnosti izdvaja odredba u kojoj su predviđeni svim slučajevima u kojima okrivljenik mora imati branitelja. Znatno je preciznije uređen nadzor nad komunikacijom okrivljenika i branitelja. Glava deveta uređuje mjere osiguranja prisutnosti i druge mjere opreza. I zbog zahvata u ljudska prava te odredbe imaju posebnu važnost. U taj dio prijedloga unesene su u odnosu na sadašnji Zakon o kaznenom postupku značajne novosti od kojih su tri izrazito značajne. Pritvor kao prva i kratkotrajna mjera osiguranja prisutnosti koju nalaže državni odvjetnik a koja zamjenjuje zadržavanje prema sadašnjem Zakonu o kaznenom postupku. O žalbi na odluku državnog odvjetnika odlučuje sudac istrage. Druga važna novost je vezana uz provedbu uhićenja. Prijedlog uređuje da se uhićenik predaje posebno ovlaštenom policijskom službeniku, pritvorskom nadzorniku koji odgovara za uhićenika i pritvorenika. Taj službenik je odgovoran za zakonitost uhićenja i pravilnost postupanja s uhićenikom i pritvorenikom, dakle s osobom lišenom slobode u vrijeme dok ona nije u istražnom zatvoru kojeg nadzire sud. Pritvorski nadzornik ne sudjeluje u istraživanju kaznenog djela. Treća novost je istražni zatvor odnosno lišenje slobode koje može trajati dulje zakonom određeno vrijeme prije presude a o kojem odlučuje sud. To je sadržajno pritvor prema sadašnjem Zakonu o kaznenom postupku. Glava dvanaesta. Najvažnije novosti u ovoj glavi su odredbe koje uređuju dostavu. Tu se uvodi novi pristup dostave svjedocima i vještacima primarno obavljaju stranke ako je neuspješna tajnik suda a dostavu okrivljeniku za sudska ročišta preuzima tajnik suda. Otklanjanje problema neopravdanog izostanka pozvanih osoba koji znatno opterećuju učinkovitost kaznenog postupka postiže se dosljednom primjenom procesnih kazni za neposluh, podjelom tereta osiguranja nazočnosti svjedoka između suda i stranke pri čemu sud samo pomaže pojedinoj stranci eventualnom primjenom procesnih propisa da osigura nazočnost svojih svjedoka i prijenosom administrativnih pozivanja osoba i osiguranja njihove nazočnosti pred sudom sa suca na upravno osoblje suda pod nadzorom tajnika suda. Učinkovita dostava ključni je čimbenik redovitog odvijanja kaznenog postupka i dostava mora biti pospješujuća a ne usporavajuća komponenta kaznenog postupka. Glava šesnaesta uređuje kazneni progon. Novost koju uvodi prijedlog u ovoj glavi zakona je da sve izvide državni odvjetnik može provoditi sam ili ih naložiti policiji. Prema sadašnjem Zakonu o kaznenom postupku državni odvjetnik je mogao poduzeti samo zakonom izričito propisane izvide. Prijedlog u odredbama ove glave propisuje značajnu novost. Državni odvjetnik može prije početka postupka zahtijevati od suca istrage poduzimanje posebnih dokaznih radnji. Osim toga, pod zakonom propisanim uvjetima nalog o poduzimanju posebne dokazne radnje može izdati i državni odvjetnik. se odnosi na istragu. To su odredbe o novoj državno odvjetničkoj istrazi koja se u sklopu reforme kaznenog postupovnog zakonodavstva od ključne važnosti. Novost je da se istraga može provoditi i protiv nepoznatog počinitelja. Spoznajni uvjet je u odnosu na sadašnji Zakon o kaznenom postupku snižen. Središnja novost prijedloga je da istragu provodi državni odvjetnik sam ili povjerava nalogom provođenje radnji istražitelju ili policiji. Osumnjičenik nema pravno sredstvo protiv naloga. Istražitelj je novi subjekt hrvatskog kaznenog postupka. To je osoba koja na temelju zakonskog ovlaštenja poduzima radnje po nalogu državnog odvjetnika. Sudac istrage također je novi subjekt u hrvatskom kaznenom postupku. On odlučuje o cjelini složenih i međusobno uvjetovanih odnosa sudionika postupka. Posebno sudac istrage odlučuje o zahvatima u slobode i prava građana. Osim toga, sudac istrage provodi dokazno ročište u zakonom predviđenim slučajevima. Dokazno ročište je nova ustanova hrvatskog kaznenog postupka koja je usmjerena ne prethodno izvođenje dokaza koji će se upotrijebiti na raspravi. Posebno mjesto s obzirom na važnost ima odredba koja određuje i uređuje sadržaj i pouke u pravima. To je novost u hrvatskom kaznenom postupku. Tom je odredbom ne samo određen sadržaj pouke o pravima nego i vrijeme u kojem tijekom poduzimanja postupovnih radnji ta pouka mora biti dostavljena okrivljeniku. osamnaesta su pravila o dokaznim radnjama. Prijedlog uređuje dokazne radnje preuzimajući kao polazište odredbe sadašnjeg Zakona o kaznenom postupku o istražnim radnjama. Te odredbe su izmijenjene i dopunjene a dodane su i odredbe o novim dokaznim radnjama. Uvedena je važna novost kod pretrage. Hitna pretraga osobe i prijevoznog sredstva pod posebno propisanim uvjetima provodi se na temelju državno odvjetničkog naloga. Pretraga po nalogu državnog odvjetnika je podložna kasnijoj konvalidaciji sudca istrage. Važne novosti su unesene u dokaznu radnju ispitivanja okrivljenika. To je jedina dokazna radnja koja predviđa aktivno osobno sudjelovanje okrivljenika. Ujedno to je radnja velike važnosti za obranu ali također i za dokazivanje. Značajna novost je uvođenje parcijalnog imuniteta svjedoka ako je to u interesu kaznenog postupka. Time se nastojalo osigurati pribavljanje iskaza u situaciji dokazne nužde prema načelu razmjernosti. Takvu odredbu sadašnji Zakon o kaznenom postupku nije poznavao. A može biti vrlo važna u postupcima za teška kaznena djela. U odredbama o očevidu je uvedena novost uz rekonstrukciju koja je u sadašnjem Zakonu o kaznenom postupku bila vrsta očevida dodan je i pokus. Katalog dokaznih radnji proširen je s tri nove radnje; dokaz snimkom, ispravom i elektronički dokaz. Kao dokazne radnje uređene su i radnje koje su bile posebni izvidi u sadašnjem Zakonu o kaznenom postupku. Glava 19. odnosi se na optuživanje. Taj dio postupanja je uređen na nov način čije su najvažnije značajke: obavezno ispitivanje svake optužnice, priznanje krivnje, mogućnost sporazumijevanja stranaka o sankciji, šire ovlasti suda da odbaci optužnicu ili da je vrati na ispravak i dopunu i mogućnost državnog odvjetnika da povuče optužnicu. Postupak pred optužnim vijećem je uređen detaljno. Optužno vijeće ispituje optužnicu na kontradiktornom ročištu a važna je njegova uloga da skrbi o dokaznoj osnovi optužnice. Dakle obavještavanje o dokazima, odgoda obavještavanja, izdvajanje nezakonitih dokaza koje je propušteno u ranijem postupanju. Rasprava je uređena u glavi 21. U prijedlogu nema odredbe o inkvizicijskoj maksimi prema kojoj sud može izvesti dokaze kojeg nisu predložile stranke ili od čijeg su izvođenja odustale iako to nije izričito zabranjeno. Time se naglašava dokazna inicijativa stranaka i općenito akuzatornost postupka. To dakako zahtijeva od stranaka, prije svega od državnog odvjetnika pojačanu aktivnost u postupanju. Glava 23. uređuje redovite pravne lijekove. Koncepcija žalbe je zadržana. Ipak i ovdje uvedene, su uvedene neke novosti. Tako se među apsolutno bitnim povredama odredbi kaznenog postupka predviđa propust prvostupanjskog suda da postupi prema nalogu drugostupanjskog suda. Značajne novosti su u odredbama koje uređuju žalbu protiv rješenja. To se prije svega odnosi na cijeli niz posebnih odredbi o žalbi protiv određenih rješenja. Glava 24. sadrži odredbe o izvanrednim pravnim lijekovima. Najvažnija je novost izostavljanje iz sustava tih lijekova izvanrednog ublažavanja kazne. Zajednička pravila skraćenog postupka su u glavi 25. i u glavi 26. koja uređuje postupke izdavanja kaznenog naloga i izricanja sudske opomene. Skraćeni postupak se prema prijedlogu vodi za kaznena djela za koja je propisana nadležnost Općinskog suda. To je opća odredba. A zakonskom odredbom su određena kaznena djela izuzete iz opće odredbe te se za njih vodi redoviti postupak. Prošireno je područje odlučivanja državnog odvjetnika prema načelu oportuniteta. Smanjen je broj oblika optužnih akata, optužnica i privatna tužba. Za kaznena djela za koja je propisan skraćeni postupak istraga ni u jednom slučaju nije obvezatna. Područje primjene kaznenog naloga je prošireno na kaznena djela za koja ja propisana kazna zatvora do 5 godina. Prava oštećenika kao uvjet izricanja kaznenog naloga su propisana preciznije. Značajno je da se kazneni nalog prema novom uređenju može izreći i pravnoj osobi. Uvođenjem novih oblika ubrzanih postupaka u redovitom i skraćenom postupku zakon slijedi suvremene legislativne tendencije u najrazvijenijim europskim zemljama. Time smjera postizanju dva ključna cilja. Prvi je rasterećenje sudova od vođenja rasprava u predmetima u kojima je stanje takvo da se mogu okončati bez rasprave ili uz vođenje rasprave samo u izricanju sankcije. Uz prikladnu praksu primjene može se očekivati značajno ubrzanje postupka, smanjenje ukupnog broja raspravnih ročišta i dugoročno vrlo značajne proračunske uštede. Drugi cilj je koncentriranje suda na predmete u kojima je potrebna rasprava zbog njihove težine ili složenosti. To bi uz prikladnu praksu trebalo bitno podići kakvoću postupka i pospješiti dinamiku rada u tim u pravilu složenim predmetima. Ubrzani postupci u redovitom kaznenom postupku su izricanje presude na temelju sporazuma stranaka, postupci po neposrednoj optužnici, rasprava o izricanju kaznene sankcije nakon priznanja optuženika. A ubrzani postupci, oblici postupaka u skraćenom postupku su: izricanje presude na temelju sporazuma stranaka, izricanje presude s kaznenim nalogom, izricanje presude sa sudskom opomenom i rasprava o izricanju kaznene sankcije nakon priznanja optuženika. Proširena cjelina ubrzanih postupaka u novom Zakonu o kaznenom postupku mogla bi uz prikladnu praksu u skraćenom postupku rezultirati smanjenjem broja potpunih rasprava za oko 40%. To je itekako značajno za cjelokupno područje kaznenog sudovanja. Postupak za naknadu štete i ostvarivanje drugih prava neopravdano osuđenih ili neutemeljeno uhićenih osoba je izostavljen. To bi valjalo urediti posebnim zakonom a do njegova donošenja treba primjenjivati odredbe glave 30. sadašnjeg Zakona o kaznenom postupku. Želim istaći da se predviđa sukcesivna primjena pojedinih dijelova novog Zakona o kaznenog postupku s obzirom na značajna financijska sredstva, potrebno vrijeme za edukaciju u okviru Državnog odvjetništva i policijske uprave. Predviđa se stupanje na snagu korjenitih promjena koje zahtijevaju tehničke i organizacijske prilagodbe 1.9.2011. godine dok se odredbe koje pridonose ubrzanju i efikasnosti postupka, a ne zahtijevaju velike prilagodbe predviđaju primjenjivati od 1.10.2009. godine. Zahvaljujem se. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je gospođa državna tajnica izjavila da što se glavna načela proklamirana 2007. godine na koja se prionulo izradi zakona. Glavna načela 2007. godine. To jednostavno nije točno zbog toga što sam evo kao ministrica imala čast 2002. godine oformiti radnu skupinu za izradu ovog prijedloga zakona i što je na kraju krajeva Vlada u prošlom mandatu čitav svoj mandat glede ovog pitanja potrošila uvjeravajući javnost kako zakon nije, taman što nije gotov. A vi sada nama kažete da je, da je Vlada usvojila načela za izradu ovog zakona 2007. godine. Ako je točno što ste vi sada rekli onda se ja vama ispričavam ali to znači da je Vlada lagala pune 4 godine. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? …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 načinom ali bumo vidli. Kazneni postupak odnosno Zakon o kaznenom postupku zajedno sa Kaznenim zakonom jedan je, jedni su od načina kako se društvo, kako je jedno društvo, kako se jedna država bori protiv kriminalitete. I odmah da kažem zbog čega se prionulo izradi novog Zakona o kaznenom postupku čiji prijedlog evo sada imamo prigodu vidjeti i o njemu raspravljati. I prije nego što nešto u svezi toga kažem treba napomenuti da smo mi značajnu novelu imali upravo 2002. godine koja je na neki način uvela neke novine koje su bile nezamislive u onom starijem sustavu, a kako bi otvorile prostor i put prema novom našem kaznenom postupku kako taj prijelaz jednostavno ne bi bio toliko iznenadan, možda i bolan. Prijeći sa tog starog koncepta Zakona o kaznenom postupku koji u svom oficijelnom postupku ima istragu i orijentirati se na jedan novi kazneni postupak gotovo apsolutno akuzatoran koji isključuje istragu iz oficijelnog postupka. Sigurno da je to jedan, to je jedan revolucionarni poduhvat u našoj povijesti kaznenog postupovnog prava. Za tako nešto najmanji je problem normativno izraditi prijedlog zakona. Najveći problem je bio, ja mislim i dalje ostao i ne zna se da li se na tom planu išta učinilo pripremiti sudionike kaznenog postupka za takvu novu vrstu kaznenog postupka. Jesu li u međuvremenu naši državni odvjetnici, a na vlastito redarstvene snage, policija već sada osposobljeni ili dobrim dijelom osposobljeni za ovakav novi postupak. Profesor Krapac koji je bio na čelu te radne skupine uvijek je o tome i govorio, da ga se ne požuruje, jer da je najmanji problem normativno izraditi prijedlog zakona, da se to može u par mjeseci i prije, nego da je problem upravo pripremiti državno odvjetništvo, pripremiti policiju, ali i ostale sudionike kaznenog postupka za ovakav način procedure. Pogotovo nemojmo zaboraviti da se radi o najosjetljivijim pitanjima. U kaznenom postupku odlučuje se o čovjekovim najvećim vrijednostima, o njegovoj slobodi, o njegovoj imovini, o njegovom dostojanstvu i zato prva odredba svakog Zakona o kaznenom postupku kao “Oče naš“ počinje, da su to norme kojima se odlučuje o postupanju, da ni jedan nevin ne bude osuđen, ali da ni jedan kriv ne umakne ruci pravde. I vrlo je interesantno da svi postupci kroz povijest bilo više ili manje liberalni ili demokratski uvijek su nastojali apostrofirati tu činjenicu i opasnost da nitko nevin ne bude osuđen što je veća opasnost nego da sto krivih bude pušteno. U našoj pravnoj povijesti, našoj sudskoj povijesti nedavnoj svjedoci smo da mnogi krivi su umakli ruci pravde i da ih je van zastare zaštitio, a kad se to događa i kad to više nije izuzetak, onda postoji opasnost da nevin bude osuđen po nekakvoj ljudskoj težnji za kompenzacijom i u tome su velike opasnosti. I zato je ovo jedan vrlo, vrlo osjetljiv i ozbiljan zakon tim više što ga uređuje na sasvim novim osnovama za koje smo svi zdušno bili zagovornici da u takav postupak treba krenuti i to nije ništa sporno. To nije sporno da se znaju čisti računi po načelu onom starom i prastarom actore non probante reus apsolvitur. Ako tužitelj tijekom postupka ne dokaže okrivljenik se, tuženi se oslobađa. Ima li što poštenije? Ali upravo za takvu igru, za takav postupak trebaju biti ravnopravno oboružane obje stranke i državni odvjetnik, ali bome i obrana i bome od samog početka. Državnom odvjetniku vidimo, državnom odvjetništvu u cjelini daju se ogromne ovlasti. E a kome je puno dato od njega se i puno traži i tražimo od njih veliku odgovornost za ishod postupanja. Zamislite sramote istraga se provodi, to je taj pred istražni postupak koji apsolutno je sada u rukama državnog odvjetništva, a gotovo da i nema nekakvih dokaza i glatko bude ovaj oslobođen. Kakve li blamaže! Ali to je onda čisti postupak, čista stvar gdje mi točno razlučujemo tko je odgovoran u kojem postupku i zašto smo išli mijenjati ovaj postupak? Zato što se više nije znalo tko odgovara, tko je odgovoran, a za neke uspjehe su se svi prvi javljali. Policija koja mjesecima ne bi odgovarala na upite državnog odvjetništva i nitko im ništa nije mogao. Ako bi se nešto pozitivno napravilo neki pomak istraga započela brže bolje bi se glasnogovornici, a i sami ministri oglasili i pobrali nekakve sitne poene. Ali vrlo vješto su znali prebaciti odgovornost na druge sudionike oficijelnog postupka, ili na istražnog suca ili na državno odvjetništvo ili na sud općenito. Ali bome bilo je i obrnutih situacija kada je policija podnosila ništa se nije radilo. E sada dakle, tražimo jedan postupak u kojem će se znati točno tko što radi, velike ovlasti, ali bome iza svake ovlasti slijedi i odgovornost. Je li bome to baš tako postavljeno sada kako je bilo prvotno zamišljeno i zato ja čak mislim iako sam vam ispravila taj vaš netočan, kao da može biti da su se 2007. godine i promijenila ta načela iako sam kažem kao ministrica još formirala onda radnu skupinu još daleke 2002. godine na nekim načelima koja tada nisu bila sporna. Ali 2007. očito ste donijeli onda nova načela, jer njih vidimo u postupku. Prije svega, vidimo da sudac istrage jer istraga nestaje, više sud nju ne provodi, nego takve radnje kao što je objasnila državna tajnica provodi državni odvjetnik, odnosno policijske redarstvene snage po njegovom nalogu. postoji mogućnost da taj sudac istrage koji je zamišljen kao samo kontrolor, samo onaj koji je zaista tako potreban, jer to svi sustavi imaju koji nemaju istrage. Mora netko kontrolirati što što će raditi državni odvjetnik i policija, jer bi to bio kako voli profesor Krapac koji je sada sudac Ustavnog suda reći, bio ti to brkati zakon aludirajući na staljinistička vremena kada ne bi ga nitko u tome kontrolirao. I to je dobro da se kontrolira, sucu istrage daje se ovdje u ovom postupku što relativizira ponovo čitavi postupak i ponovo dakle iako imamo tobože novi ustroj dovodi do starih rješenja i do relativizacije odgovornosti za ishod postupka. Naime, sucu istrage osim tih ovlasti daje se mogućnost da ocjenjuje dokaze, kvalitetu dokaza već u toj fazi istrage i omogući dakle blokadu i zaustavljanje postupka u toj najranijoj fazi. Pa odakle, pa on nije niti proveo te predistražne radnje. On se dakle stavlja u mogućnost suđenja i to njega kao individua koji nije ni osposobljen za to nego samo za kontrolora zakonitosti postupanja i ljudskih prava okrivljenika, ali i drugih sudionika u postupku. I čemu ta norma? Kako je do nje uopće došlo? To pobija cijeli koncept ovaj. I to nema niti jedno rješenje ovdje europsko, svih zemalja koji su ukinuli istragu. Nemoguće je da se na ovakav način završi postupak u fazi istrage osim onih formalnih razloga, a ovdje se ne radi o formalnom razlogu, dakle dali smo sucu istrage da sudi, on nema tu mogućnost. Ako ocjenjuje kvalitetu dokaza, što je to nego suđenje. Dakle, ovu odredbu članka 262. treba maknuti ako mislimo imati čist postupak onako kako je zamišljen čisti akuzatorni postupak. mene nije osobno iznenadilo ovakvo rješenje, dakle koje je vjerojatno u zadnje vrijeme se za njega predlagač odlučio i ja nisam vjerovala u to, ni mi u klubu SDP-a da je moguće da vlast pristane da dio svojih izvršnih snaga, tijela kao što su to policijske snage, redarstvene snage stavi pod upravom i pod vlašću pravosudnih tijela u najširem smislu, u ovom konkretnom slučaju pod vlašću, odnosno ingerencijom Državnog odvjetništva. Ali ako državni odvjetnik odgovara za ishod postupka, odgovara za pribavljene dokaze, kako su, koji su pribavljeni, kada su pribavljeni, na koji način, oni koji ih izvršavaju, a to su policijske redarstvene snage pa je li logika da onda te iste snage, ta ista policija, ti isti redarstvenici odgovaraju, kome drugome nego onom kome je izdao nalog? Pa mi smo i do sada imali ovakvo rješenje i zato su se događala ovakva loptanja da se izda nalog i to obvezujući nalog, ali on ne odgovara državnom odvjetniku, ali državni odvjetnik odgovara i Državno odvjetništvo pred javnošću kakvu su to istragu proveli i stvara se već fama pa i po našim medijima, ogromne ovlasti ima državni odvjetnik, a oni koji trebaju njemu odgovarati ne odgovaraju, nego kome odgovaraju? Odgovaraju politici, odgovaraju ravnatelju, odgovaraju ministru unutarnjih poslova i to je ovako jedna zgodna stvar za delikatne postupke. Zašto treba na ovo upozoriti? Zato što smo takvu situaciju imali do sada i zbog toga mi mijenjamo zakon i opet imamo slično rješenje, odnosno sva ona dobra rješenja neće biti upotrijebljena ukoliko ostaje ovakvo rješenje. Pa javnost je zbunjivala ovakva situacija u postupku od onih policijskih traganja, od oficione istrage, suđenja, žalbenog postupka. Tko je tu uopće odgovoran? Sada želimo reći za istog postupka odgovorno je Državno odvjetništvo, ako je poduzelo progon protiv određene osobe, kakve je dokaze prikupilo, jesu li to bili zakoniti postupci, a onda u suđenju kakva je bila kvaliteta tih dokaza? ovim s nevoljkošću, s nepovjerenjem u pravosuđe, apsolutnim nepovjerenjem, to je broj jedan, a drugo što i dalje dakle se želi sačuvati apsolutna ingerencija nad policijskim snagama i ne dati niti u ovom segmentu gdje oni ne djeluju preventivno, dakle nego djeluju u borbi protiv kriminaliteta i rade gdje može biti samo jedna linija zapovijedanja, a mi i dalje ostavljamo dvije linije zapovijedanja. To je Državno odvjetništvo ili policija, ali već u javnosti figurira Državno odvjetništvo kao ono koje je odgovorno, kao ono kojem su date ogromne ovlasti i to mu jeste tako, ali mora se znati i onaj tko njima odgovara. Glavna rasprava i dalje nije u potpunosti provedena po načelima akuzatornosti, i dalje ostaje sudac, dakle sudeći sudac ostaje mu ovlast i mogućnost da raščišćava neke situacije, kaže ako nisu dovoljno raščišćene pojašnjenja. Međutim, sudeći sudac, ravna rasprava zamišljena je tako da se sudac koncentrira samo na dozvoljenosti dokaza i način kako se izvodi bez da imalo se upliće u dokaze koje pred njim ravnopravno iznose obje stranke, tj. državni odvjetnik kao tužitelj i okrivljenik, odnosno njegova obrana. Ovako dajemo mu neku ovlast koja nije potrebna i na taj način eskulpiramo, pripomažemo ili odmažemo radu državnog odvjetnika i ponovo zamućujemo stvari. Ako sudeći sudac, ako raspravno vijeće ocijeni da nema dokaza, onda ono neka oslobađa. Zašto bi pripomagalo Državnom odvjetništvu? I još nešto, obrana nema jednake mogućnosti u ovom predistražnom postupku, a pogledajte malo, ovdje se vi sami pozivate na talijansko rješenje gdje, dakle čim počne Državno odvjetništvo sa bilo kakvim nekakvim radnjama, automatski mora tog osumnjičenika obavijestiti i "difensore" i "strutore", tj. branitelj koji ujedno postaje istražitelj ima sve ovlasti da prikuplja dokaze i kod istih tijela kao što to ima i državno odvjetništvo. Nemojmo se bojati dati i obrani jednake mogućnosti jer samo na takav način ćemo doći do materijalne istine, samo na takav način ćemo omogućiti da nitko ne bude osuđen, ali bome ni da nitko kriv ne umakne ruci pravde. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o kaznenom postupku predstavlja u svojoj suštini dugo pripremani postupovni propis u ovlasti kaznenog procesnog prava koji na uistinu stručan, cjelovit i sveobuhvatan način daje odgovore na ona pitanja koja smo u dosadašnjoj kazneno-pravnoj praksi označavali kao nezadovoljavajuća rješenja ili kao rješenja koja treba popraviti ili kao rješenja koja na drugi način treba urediti, a rješenja koja se odnose na idući set ili idući niz pitanja, znači u prvom redu na predugo trajanje kaznenog postupka, zatim neučinkovito i složeno postupanje i onda ga da to nije opravdano samim predmetom postupka, zatim ona pitanja vezana za položaj sudionika u kaznenom postupku kada nije usklađen sa njihovim postupovnim ulogama. Zatim pitanja vezana za prava žrtve koja isto tako smo imali prilike čuti kritike nisu regulirana na odgovarajući način i naravno položaj državnog odvjetništva ili državni odvjetnik koji nema položaj ili nije imao položaj koji bi omogućavao djelotvoran kazneni progon. U izloženom smislu ovim prijedlogom polazi se od uistinu utemeljenog stava i da djelomične reforme ili djelomični zahvati u ovu ovu sferu kaznenog zakonodavstva, kazneno postupovno zakonodavstvo ili pokušaj otklanjanja kritičnih točaka, a bez zadiranja u korjenite promjene ne mogu dati odgovoren a postavljena pitanja ili ta i takva postavljena pitanja, a samim tim niti doprinijeti značajnim poboljšanjima. Treba naglasiti i to da je ovaj prijedlog u samom pristupu razrađivanja pravila kaznenog postupka dosljedno razrađuje prihvaćena načela o kojima smo imali prilike nešto čuti već i u dosadašnjim raspravama, dakle prihvaćena načela uređenja kaznenog postupka, ali ta načela svoje uporište uistinu imaju i u međunarodnim konvencijama i u preporukama, dakle konkretnim preporukama odbora ministara Vijeća Europe i isto tako stajališta Europskog suda za ljudska prava. U tom smislu i ne samo na načelnoj razini treba istaknuti rješenja koja idu ka pojednostavljenju kaznenog postupka ili pravosuđa, boljeg određenja prioriteta u vođenju kaznene politike. Naime, ovim prijedlogom zakona proširuje se područje primjene skraćenog kaznenog postupka, a posebno novih odredaba o oportunitetu kaznenog progona. Zatim su tu odredbe o položaju žrtve, proširenje područja izravnog optuživanja, odlučivanje suda o radnjama tijela koja vode istragu i proširenje mogućnosti sporazumijevanja priznavanjem krivnje te znatno pojednostavljenje objavljivanja presude. Međutim, najveće, najkrupnije i ključne novine u ovom prijedlogu zakona odnose se na prethodni postupak. Prekida se višestoljetna tradicija hrvatskog kaznenog prava, više nema istražnog suca, ukida se sudska istraga. Dakle prihvaćena su ona rješenja kontradiktornosti postupka koja su u svojoj strukturi prikladnija da se okrivljenik suprotstavlja tužitelju, a ne sudu ili istražnom sucu, dok o mogućim povredama prava i sloboda okrivljenika odlučuje sud. Državni odvjetnik postaje subjekt koji vodi istragu. Državni odvjetnik preuzima prava i dužnosti prikupljanja dokaza za optužnicu. Mislim da je vrlo bitno naglasiti i sljedeće, dakle sud u prethodnom postupku više ne istražuje. On je tijekom kaznenog postupka neutralan subjekt koji uspostavlja ravnotežu između suprotstavljenih stranaka, državnim odvjetnikom i okrivljenikom i po potrebi regulira njihove odnose posebno pazeći na povredu prava i slobode okrivljenika. Inicijativa podastiranja dakle dokaza postaje isključivo stranačka. S jedne strane sud prestaje biti protivnik okrivljenika, protivnik pod navodnike dakako, već je on od početka postupka neutralni arbitar između dvije strane, državnog odvjetnika i okrivljenika, a s druge pak strane ovakav novi procesni položaj stranaka u postupku postavlja bitno drugačije i složenije zadaće i pred državnog odvjetnika, ali i okrivljenika i njegovog branitelja. Sasvim je logično da su slijedom kazanog, odredbe o novoj državno odvjetničkoj istrazi doživjele bitne izmjene od kojih najviše ili najbitnije je istaknuti sljedeće. Istragu provodi državni odvjetnik, ali isto tako spoznajni uvjet za istragu ono što kažemo, to je stručni termin, osnove sumnje je snižen. Sumnja više ne mora biti osnovana, dakle provjerljiva već je dovoljan i niži stupanj u tom smislu vjerojatnosti. Međutim vođenje istrage od strane državnog odvjetnika njemu ne daje za pravo na zahvate u pravoj slobodi osumnjičenika jer o takvim radnjama uvijek odluku donosi sud, samo iznimno, a te iznimke su precizno razrađene i određene u samom zakonu, državni odvjetnik to može učiniti, ali i ti postupci, odnosno radnje podliježu ocjeni suda i te ocjene su povezane ili mora očitovanje biti u vrlo vrlo kratkim rokovima koji su isto tako propisani zakonom. U uvodnom dijelu već smo imali prilike čuti novosti koje se odnose na institut istražitelja kao novog subjekta hrvatskog kaznenog postupka, dakle osobe koja je na temelju posebnog propisa donesenog na temelju zakona ovlaštena poduzimati radnje po nalogu državnog odvjetnika i naravno sudac istrage u tom smislu također kako je razrađeno zakonom, novi subjekt hrvatskog kaznenog postupka on odlučuje o zahvatima slobode i prava građana, a provodi i dokazno ročište u zakonom predviđenim slučajevima. Za podržati su i ona zakonska rješenja koja na novi način određuju ili razrađuju vrlo bitne institute kaznenog procesnog prava, a odnose se na pritvor kako je to bilo do sada riješeno, kako će se to riješiti ovim prijedlogom zakona u odnosu na dokazno ročište, istražni zatvor i druge institute koji su ovim prijedlogom predviđeni u ovom prijedlogu zakona. Naposljetku uistinu ovo su vrlo bitne novine. Kada ovaj zakon stupi na snagu uistinu to se tako možda može i kazati, ništa više ili puno toga ili veliki dio toga u kaznenom postupku neće biti isto kao što je to bilo do sada i svi oni koji razmišljaju i govore i raspravljaju o tome da uistinu institucije treba ojačati u svakom smislu, one pogotovo institucije koje će u bitnome i provoditi ovaj zakon, dakle državna odvjetništva, ali i druge institucije treba ojačati i treba ih pripremiti u svakom smislu da na odgovarajući način mogu provoditi odredbe odredbe ovoga zakona, apsolutno se treba složiti sa takvim razmišljanjima i nema nikakvog razloga da se u tom smislu primjena ovog zakona u konačnici i ne posloži jer su ovako predložene izmjene i dopune ovako predloženi instituti uistinu kvalitetni i idu ka jednim modernim rješenjima u okviru naravno Zakona o kaznenom postupku. Shodno svemu izloženom, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Ja sam očekivao da će u prijedlogu ovog zakona biti spojena rasprava i o mom prijedlogu izmjena i dopuna, odnosno dopuna Zakona o kaznenom postupku, ali eto vjerojatno to nije učinjeno zato što je Vlada u svom mišljenju o mom prijedlogu zakona napisala da će uzeti u obzir kada bude pisala svoj novi prijedlog Zakona o kaznenom postupku, meni ovako više odgovara, jer mogu dva puta govoriti i obrazlagati zašto sam predložio samo dvije kratke dopune postojećeg zakona koje na žalost u prijedlogu zakona koji je podnijela Vlada Hrvatskom saboru, nisu uvažene. Ali s obzirom da je ovo prvo čitanje, postoji još uvijek vremena i ako bude dobre volje predlagatelji mogu ozbiljno razmisliti o prihvaćanju mojih prijedloga, a mislim da se radi u području članka 85. i članka 225. ovog prijedloga zakona koji je Vlada podnijela. Da. Ako bude povučen zakon ovo sigurno bude prihvaćeno, slažem se kolega Tomljanović. Naime, prva odredba, dakle to je članak 81. do 88., ali mislim da je najbolje govoriti o članku 85. koji regulira pitanje zapisnika prilikom pretresa stana, poslovnih prostora ili objekata koje koristi osoba koja je osumnjičena za počinjenje kaznenog djela. Ja vjerujem da vi znate kako to izgleda, kada recimo policija po nalogu suda, a temeljem neke prijave, dođe u pretres stana i traži određeni predmet ili dokumenat, ili stvar. I nakon pretresa, odnosno najprije se moraju probuditi barem dva susjeda kao svjedoka, pokazati nalog, izvršiti pretres i nakon dva, dva, tri pokušaja i temeljitog pregleda i najsavjesniji inspektori policije ne pronađu ono što su došli tražiti. Dakle, nema te stvari, odnosno tih predmeta koje su na nalogu upisana. Ako policija nađe te predmete ili stvari, osoba čiji je stan pretresen dobija potvrdu o oduzimanju tih predmeta. U toj potvrdi se jasno mora napisati što je oduzeto. Opisati, napisati. Međutim, ako ne nađe te stvari koje je došla tražiti, građanin nema pravo na zapisnik kojega mora potpisati. Dakle, zapisnik o obavljenom pretresu potpisuju svjedoci, najmanje dva, potpisuje policijski službenik i osoba čiji je stan pretresen. Ali taj zapisnik policija ne mora dati osobi koja je osumnjičena da posjeduje nešto što oni traže. I u praksi, policija ne daje zapisnik. Ja vam to u jednom konkretnom slučaju mogu i dokazati dokazao sam ministrici kroz zastupničko pitanje, dostavljajući kompletnu dokumentaciju, gdje je nad osobom, građaninom Republike Hrvatske koji je slučajno po profesiji i zanimanju novinar, izvršen mu je pretres stana, tražila se zlatnina, zlatni nakiti koji nisu nađeni. Međutim, on zapisnik u pretresu nije mogao dobiti ne samo tada, tu noć kada je pretres obavljen, niti kasnije. I bio je kod suca koji je izdao nalog, koji ga je uputio da se javi državnom odvjetništvu. Državno odvjetništvo mu je odgovorilo da ovdje nema nikakav zapisnik, jer nisu pokrenuli nikakve istražne radnje, neka ide u policiju. A u policiji su mu rekli, da oni zapisnike građanima ne daju. Ja ću pričekati dok kolega Markovinović riješi ovaj svoj hitni slučaj, pa onda nastaviti da predstavnici Vlade čuju. Dakle, policija ne daje zapisnik građanima nad čijim je stanom ili poslovnom prostor. Zašto? Zašto građanin ne bi imao pravo dobiti zapisnik kojega je potpisao, koji je sastavljen na licu mjesta. Ja razumijem i sve strahove i opasnosti i antiterorizam i sve to skupa, ali ako se nije našlo ono što se tražilo, jel' problem građaninu dati zapisnik i konstatirati da po nalogu suda, dana tog i tog, tamo i tamo, izvršeno, nije nađeno i to dati stranci, građaninu. Kao dokaz da je pretres izvršen i kao dokaz da predmeti nisu nađeni ili stvari koje su tražene. Zašto se na taj način građanin ne bi zaštitili od mogućih zloupotreba bilo čije strane? Kasnije drugačijih interpretacija. Jer kada se ne nađu stvari ne vodi se i ne nastavlja se postupaka, jer da bi se našlo, onda je ta dokumentacija dio optužnice. Ali ovdje optužnice poslije više nema. ovdje više nema, osim policije nitko. Očito nitko. Jer onda ga ne dostavlja ni sucu, nego samo izvještaj da nisu stvari nađene. Dakle, ja predlažem da u članku 85. ide odredba, po kojoj nakon pretresa, ako ništa nije nađeno, građanin ima pravo dobiti zapisnik o pretresu, kojega je potpisao, točka. I drugi slučaj, odnosi se, a po meni je to područje članka 225. odbačaj kaznene prijave. Naime, i ovdje se radi o konkretnom slučaju, neću imenovati osobu, ali u prošlom mandatu bio je saborski zastupnik i gradonačelnik jednoga grada i član HDZ-a, protiv kojega je podnijeta kaznena prijava za počinjenje kaznenog djela. Državno odvjetništvo je naložilo policiji kriminalističku obradu, koja je nakon obrade ustanovila da nema nikakvih elemenata pokretanja kaznenog postupka i o tome izvijestilo Državno odvjetništvo i Državno odvjetništvo je kaznenu prijavu odbacilo. Međutim, pitajući i državnog odvjetnika i ministricu pravosuđa, odbačaj kaznene prijave, bila anonimna ili od poznate osobe je dokumenat kojega Državno odvjetništvo ne dostavlja osobi koja je bila predmet kriminalističke obrade, jer nije stranka u postupku. Tako je obrazloženje. Dakle, osoba nad kojom je vršena kriminalistička obrada u smislu dokazivanja ili odbačaja kaznene prijave za počinjenje kaznenog djela, nije stranka u postupku. I da apsurd bude dalje, Državno odvjetništvo podnositelju prijave dostavlja odbačaj, ali osobi protiv koje je podnijeta prijava, nad kojim je izvršena kriminalistička obrada i nisu nađeni elementi počinjenja kaznenog djela, nema pravo na rješenje o odbačaju kaznene prijave. Zašto? Zašto građanin Republke Hrvatske ne bi imao pravo da od državnog odvjetništva, kojemu je dana kaznena prijava, koju je po zakonu izvršila radnje koje propisuju i državni odvjetnik odbacio kaznenu prijavu, tom istom građaninu ne bi dao kopiju rješenja o odbačaju kaznene prijave. U čemu je problem? Strah da se ne otkrije podnositelj kaznene prijave. Koje su izvidne radnje rađene, za koje je kazneno djelo bio optužen? Pa minimum pristojnosti države prema svojem građaninu mora biti, da kada je građanin nevin, lažno optužen, krivo optužen i kada je državno nadležno tijelo ustanovilo da nije počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, da mu da papir i kaže da mi smo kriminalističku obradu izvršili, nema dokaza da ste išta učinili, evo vam papir. Ili sva dva, tri mjeseca može biti ista prijava od različitih osoba protiv iste osobe za isto kazneno djelo i naročito uoči izbornih kampanja, znate kako se to radi. Dakle, tražim samo to, da u članku 225. odbačaj kaznene prijave od strane Državnog odvjetništva bude dostavljeno građaninu protiv koga je kaznena prijava odbačena. Posebice stoga što je policija vršila kriminalističku obradu, a vas podsjećam da se ta činjenica evidentira u policijskom kartonu, dosjeu građana. Dakle, nakon što policija dobije nalog Državnog odvjetništva da izvrši krim obradu oni to evidentiraju u dosjeu građana, ali nakon što se utvrdi da nisu nađeni elementi počinjenja kaznenog djela i da je prijava odbačena to se više ne napominje, samo ostaje konstatacija vršena krim obrada pod sumnjom počinjenja kaznenog djela tako dugo dok je živ i to se ne briše po službenoj dužnosti. Osoba osuđena za kazneno djelo nakon proteka određenog roka zavisno o vrsti kaznenog djela, to se briše iz njegove evidencije ali građanin koji je nevin, koji nije počinio kazneno djelo u njegovoj evidenciji ostaje sama činjenica da je vršena krim obrada nad njim. Ima li to logike i smisla molim vas? Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan Zahvaljujem. Imamo jednu repliku uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Mislim da je kolega Lesar apsolutno u pravu i to jedno starinsko rješenje koje se povlači još kod nas od 45. godine da čovjek koji je prijavljena prijavljena osoba nad kojim je izvršena tko zna kakva sva ispitivanja i susjeda, općenito jedna kriminalistička obrada nema pojma da je nad njim vršena obrada nego se još obavještava. Dakle, to je zakonsko rješenje koje treba nužno mijenjati radi zaštite tih osoba, ali ne samo radi zaštite tih osoba jer mi stalno dakle, i to rješenje o odbačaju dostavlja se samo podnositelju kako bi mogao eventualno poduzeti privatni progon ta osoba pojma nema a lažno se prijavljuje. Dakle, nju treba prije svega obavijestiti da bi mogao ostvariti svoje pravo i podnijeti kaznenu prijavu za lažno prijavljivanje. Molim vas, kad je u zadnjih petnaest godina netko odgovarao za lažno prijavljivanje a imali smo toliko lažnih prijava kao što smo imali i pravih koji nisu procesuirani pa se onda u narodu sve relativizira i ono što nije i što nije, i ima nekako jednaku težinu u javnosti. Ali to je dobro i radi zadobivanja povjerenja naših institucija da se ne smije šaliti nitko u državi sa institucijama ako se već međusobno susjedi šale sa poskočicama i doskočicama. Ali lažno prijaviti nekoga, izazvati troškove državi jer ona automatski stavlja u pogon svoju mašineriju, pa to košta i nikome na kraju ništa. Dakle, to je jedna nepravilnost koju ne poznaje nijedan sustav. Ovdje imamo čitav niz odredbi koje štite žrtvu, imamo ovdje i zakone koje donosimo, posebne zakone koje želimo zaštiti žrtvu pogotovo kaznenih djela. Ja mislim da su ozbiljne stvari, a nekada su bile izuzetak jer se nekad ex ofo su se progonile te stvari. I danas se one trebaju po službenoj dužnosti progoniti ali se nekako budimo realni i pogledajmo istini u oči izobičajilo se to.

to da u javnost i mediji objave protiv Dragutina Lesara podnijeta je kaznena prijava, i to je dva, tri dana naslovnica, ali ono da je kaznena prijava odbačena ja to ili vi ili bilo koji drugi građanin ne može ni dati jer ne zna. On ne zna da je kaznena prijava odbačena jer neće dobiti nikakvo rješenje ali to više nije niti za medije. Što mislite koliko je građana ove države bilo u takvoj situaciji da su bili medijski eksponirani zbog podnošenja kaznenih prijava koje je Državno odvjetništvo kasnije odbacilo jer su bili bez ikakvih temelja. Kakvu satisfakciju ili zaštitu ti građani su ikada od ikoga dobili i što su mogli poduzeti kad nemaju nijedan dokumenat niti dokaz da je nakon kriminalističke obrade kaznena prijava odbačena. Ja sam raspitujući se kako je do toga došlo, vele to je dobra praksa državnog odvjetništva koja je postala zakonita jer nigdje ne piše da moraju građaninu građaninu dostaviti rješenje o odbačaju pa se uzela takva praksa da se ne dostavlja. Pa ako imamo jednu takvu praksu koja je negativna, koja se može zloupotrebljavati i zloupotrebljava se ili je doista problem te tri rečenice napisati u zakonu. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Prva je na redu uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, poštovana gospodo državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo praksa kaznenog postupka u proteklom razdoblju pokazala se kao nezadovoljavajuća. Stoga evo danas i imamo ovaj novi Prijedlog zakona o kaznenom postupku na našim stolovima. Prijedlog novog ZKP-a razlikuje se od sadašnjeg ZKP-a. Na primjer, on ima tri dijela a prijedlog četiri, prijedlog raspoređuje odredbe u redoviti i skraćeni postupak a u sadašnjem ZKP-u je to uređeno u jednom dijelu kao tijek postupka. Nadalje, prijedlogom se ključne novine predlažu u prethodnom postupku, ukida se sudska istraga a okrivljenik se u kontradiktornom postupku suprotstavlja tužitelju a ne sudu. U prethodnom postupku odredbe su razvrstane za redoviti postupak u kazneni progon, istragu, dokazne radnje i optuživanje. Posebno značenje u prijedlogu ZKP-a ima izričito uvođenje žrtve među sudionike kaznenog postupka. To je novost u hrvatskom kaznenom postupku a sastoji se u izdvajanju prava žrtve iz cjeline prava koja osoba ima kao oštećenik. Glede nadležnosti sudova u prijedlogu je predloženo da se pitanje stvarne i funkcionalne nadležnosti sudova uređuje posebnim propisom dok su mjesna nadležnost, spajanje i razdvajanje postupka prenošenje nadležnosti posljedice nenadležnosti i sukob nadležnosti uređene prema odgovarajućim odredbama sadašnjeg ZKP-a. Prijedlogom ZKP-a državni odvjetnik postaje subjekt koji vodi istragu kakav položaj državni odvjetnik ima u pretežitom broju europskih zemalja, a njegova prava i dužnosti uređeni su prema standardima koji su sadržani u brojnim europskim izvorima. Nadalje u prijedlogu je sustavno izložen katalog prava okrivljenika u kaznenom postupku i detaljno se uređuje pravo na stručnu obranu okrivljenika. Predloženi su i značajne novine u mjerama osiguranja prisutnosti okrivljenika. Dostava odluka, podnesaka i dopisa uređena je na način da se uvodi novi pristup dostave svjedocima i vještacima tako da nju obavljaju stranke. Ako je ona neuspješna tu zadaću preuzima tajnik suda. Kao novi subjekt kaznenog prava uvodi se istražitelj kao osoba koja je ovlaštena poduzimati radnje po nalogu državnog odvjetnika. No ovi subjekti i sudac istrage koji odlučuje o cjelini složenih i međusobno uvjetovanih uvjetovanih odnosa sudionika postupka. Kod dokaznih radnji sustavno se uređuje pretraga. Predlaže se aktivno sudjelovanje okrivljenika te se kao posebnu vrstu očevida uvodi pokus a dokaz snimkom nova je predložena dokazna radnja. Novina je i da sudsko vijeće na kontradiktornom ročištu ispituje optužnicu. U prijedlogu više nema odredbe prema kojoj sud može izvoditi dokaze koji stranke nisu predložile ili od kojih su odustale iako to izričito nije zabranjeno. Ovakvom odredbom naglašava se dokazna inicijativa stranaka. Iz sustava izvanrednih pravnih lijekova u prijedlogu ZKP-a izostavlja se izvanredno ublažavanje kazne. Prijedlogom je predviđeno stupnjevito stupanje na snagu ovog zakona a za njegovu provedbu će potrebno obaviti niz priprema kao na primjer od zapošljavanja novih službenika do edukacija kako ljudi u policiji, Državnom odvjetništvu tako i sudaca koji će postupati po novom Zakonu o kaznenom postupku. Slijedom navedenog ja podržavam Prijedlog zakona o kaznenom postupku. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku izlaganja želim istaknuti da raspravljamo o iznimno važnom i cjelovitom zakonskom prijedlogu kaznenog postupka koji ću osobno podržati. Primjena postojećeg Zakona o kaznenom postupku u praksi nije bila zadovoljavajuća. Ocjenjeno je da su postupci predugi, da položaj sudionika nije u skladu s njihovim postupovnim ulogama, da položaj državnog odvjetnika ne omogućava djelotvoran progon, da prave žrtve nisu, da prava žrtve nisu uređena na odgovarajući način. Stoga se Vlada Republike Hrvatske odredila na donošenje načela za izradu novog Zakona o kaznenom postupku. Donošenje načela uslijedilo je nakon … /Govornik se ne razumije./ … promjena sustava kaznenih zakonodavstava u velikom dijelu europskih zakonodavstva. Rad na izradi novog prijedloga trajao je duže vrijeme. Valja pohvaliti i istaknuti trud radne skupine sastavljene od eminentnih stručnjaka s područja kaznenog prava na izradi prijedloga o kome imamo priliku raspravljati. Radna skupina vrednovala je iskustva europskih zemalja, međunarodne konvencije, preporuke odbora, ministara Vijeća Europe, stajališta Europskog suda za ljudska prava i preporuke. Prijedlog raspoređuje odredbe u redoviti i skraćeni postupak te novim rasporedom nastoji postići preglednost uređenja. Temeljne novine pregleda sastoje se u sljedećem: općim odredbama posebno značenje ima odredba kojom se uređuje položaj žrtve kaznenog djela, prava žrtve se izdvajaju iz cjeline prava koja osoba ima kao oštećenik. Državni odvjetnik je subjekt koji vodi istragu. Državni odvjetnik preuzima prava i dužnosti prikupljanja dokaza za optužnicu kao što je to u većini europskih država. Ovakvom ulogom državnog odvjetnika nužno se mijenja odnos policije i državnog odvjetnika. U glavi 6. u samom naslovu glavni subjekt kaznenog postupka je okrivljenik. Reguliraju se prava okrivljenika u kaznenom postupku. Prijedlogom se detaljno uređuje pravo na formalnu stručnu obranu. Propisuju se slučajevi u kojima okrivljenik mora imati branitelja. Precizno se uređuje nadzor nad komunikacijom okrivljenika i branitelja usmjeren na neometano odvijanje postupka i nadzora uvjetovanih prirodom kaznenog djela. Predlažu se značajne novine u mjerama osiguranja prisutnosti okrivljenika u slučaju osnovane sumnje u počinjenja kaznenog djela. Zbog zadiranja u ljudska prava ove mjere su od osobite važnosti. Policija je ovlaštena uhititi osobu za koju postoje osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo. Uhićenik se predaje posebno ovlaštenom policijskom službeniku, novom subjektu u strukturi mjera osiguranja, prisutnosti okrivljenika pritvorskom nadzorniku. Pritvorski nadzornik odgovoran je za zakonitost uhićenja i pravilnost postupanja s osobom lišenom slobode dok osoba nije u istražnom zatvoru. Važna je novina da pritvor nalaže državni odvjetnik a da o istražnom zatvoru odlučuje sud. Prijedlogom se na drugačiji način koji bi trebao osigurati ubrzanje postupka regulira dostava. Znamo koliko je dostava bitna za efikasno postupanje sudova. Ovaj prijedlog uvodi novi pristup dostavi. Dostavu svjedocima i vještacima primarno obavljaju stranke. Ako stranka nije uspjela izvršiti dostavu to će izvršiti tajnik suda. Predloženim načinom dostave sudac usmjerava na sam tijek suđenja, a lišenje skrbi o tehničkim elementima postupka. Odredbama o kaznenom progonu uređuje se prava i dužnosti državnog odvjetnika kao državnog tijela za kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti u fazi koja prethodi kaznenom postupku. Posebice se uređuje postupanje s kaznenom prijavom. Ključna važnost prijedloga je državno-odvjetnička istraga. Ona je obvezna za kaznena djela dugotrajnog zatvora a može se provoditi i protiv nepoznatog počinitelja. Sumnja ne mora biti osnovana, provjerljiva. Dovoljan je niži stupanj vjerojatnosti kakav je osnova sumnje. Istragu provodi državni odvjetnik. On poduzima dokazne radnje sam ili nalogom povjerava provođenje radnje istražitelju. Istražitelj je novi subjekt kaznenog postupka, osoba koja na temelju posebnog propisa ovlaštena poduzimati radnje po nalogu državnog odvjetnika. Sudac istrage također je novi subjekt u kaznenom postupku. On odlučuje o cjelini složenih i međusobno uvjetovanih odnosa. Odlučuje o zahvatima u slobode i prava građana. Sudac istrage provodi dokazno ročište usmjereno na prethodno kontradiktorno prikupljanje dokaza koji će se upotrijebiti u raspravi. Prijedlogom se propisuju nove dokazne radnje kao što su dokaz snimkom, dokaz ispravom, elektronički dokaz i posebne dokazne radnje. Sustavno se uređuje pretraga, ispitivanje okrivljenika. Jedina je dokazna radnja koja se provodi aktivno. Ispitivanje okrivljenika je uvjet za podizanje optužnice. Značajna je novina uvođenje parcijalnog imuniteta svjedoka ako je to u interesu kaznenog postupka. Kao posebna vrsta očevida uvodi se pokus. Dokaz snimkom koja je nova izričito predviđena dokazna radnja, nova izričito predviđena vrsta dokaza je i elektronički dokaz. Budući se mnoga kaznena djela čine putem elektroničkog uređaja, odnosno u prostoru elektroničkih podataka. Predlažu se brojne novine o optuživanju. U fazi optuživanja sud po prvi puta ispituje optužnicu. Sud ima pravo i dužnost da kritički preliminarno ocijeni prikupljene dokaze. Novi ustroj omogućava sudu preliminarno ispitivanje optužnice, strankama sporazumijevanje o krivnji i sankciji čime joj daje mogućnost okončanja postupka presudom na temelju sporazuma stranaka prije i izvan rasprave. Materija optuživanja podijeljena je na 8 odsjeka, a postupak pred optužnim vijećem nova je iznimno važna faza postupanja u kojoj obje stranke mogu kontradiktorno raspravljati o dokazanoj osnovi optužnice. Važna je radnja sastavljanje rastavnog spisa koji izravno utječe na pripremu i tijek rasprave. U pogledu rasprave prijedlog predviđa važne novine. Dokaze predlažu i izvode stranke prije svega tužitelj. Nema više odredbe o inkviziji, onoj maksimi prema kojoj sud može izvesti dokaz koji nisu predložile stranke i nisu od njegovog izvođenja odustale iako to nije izričito zabranjeno. Na taj način naglašena je dokazna inicijativa stranaka …/Govornik se Zahtjeva se pojačana aktivnost, prije svega državnog odvjetnika. Predlažu se novine u pogledu izvanrednih pravnih lijekova, pa se izostavlja pravni lijek izvanredno ublažavanje kazne. Zbog obimnosti predloženih promjena svoju raspravu usmjerio sam na najznačajnije novine koje u bitnome mijenjaju dosadašnji kazneni postupak, predlažu drugačija određenja i obveze subjekata kaznenoga postupka poglavito državnih odvjetništava. Intencija je ovog prijedloga učiniti kaznene postupke efikasnijim, riješiti ovlasti i nadležnosti tijela kaznenog postupka kako bi se izbjeglo dupliranje poslova što je po mom mišljenju valjano riješeno predloženim zakonom. Mišljenja sam da će zbog obima promjena kaznenog postupka važnu ulogu trebati posvetiti edukaciji sudionika postupka. Na temelju iznijetog podržavam Prijedlog zakona o kaznenom postupku u prvom čitanju. Hvala. u zaključivanju sjednice najavio da ćemo ovaj tjedan raditi i nešto dulje, pa večeras ćemo otprilike predviđamo negdje do 21,00 sat. Nastavljamo dalje sa pojedinačnim raspravama. Uvaženi zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo državni tajnici. Zakon o kaznenom postupku neki nazivaju i malim Ustavom upravo zato što se odnosi na temeljna ljudska prava ali i na ostvarivanje prava žrtava onih koji su oštećeni kaznenim djelima. Zato moram priznati da mi je žao da barem radi simbolike danas nije s nama gospođa ministrica, jer mislim da važnost ovog zakona to opravdava. Kada je riječ o ovom zakonu, kada ga pogledamo u cjelini on zaista donosi važne reformske novosti. Ponajprije se donosi novost koja se odnosi na ukidanje sudske istrage. Kada pogledamo taj koncept onda moramo reći da je on velika novost u našem kaznenom postupku i pravnom sustavu općenito i zato su očekivanja, ali i strahovi veliki. Znamo da se zakon dugo pripremao, da je jedno vrijeme na moje veliko zaprepaštenje po informacijama koje sam imao bio i proglašen službenom tajnom. Zašto? Ne znam, da je dogotovljen sada u jednom relativno kratkom roku i vjerojatno i to razlog zašto podržavajući zakon u njegovom konceptu i želji da promijeni moram reći da ima dosta dilema i nedostataka za koje mislim da bi trebalo da se razmotre u daljnjem postupku. Ako pogledamo strukturu, novu strukturu kaznenog postupka onda ćemo vidjeti da se nije dogodilo ono što bi čovjek očekivao. Dakle, ako je promijenjen koncept onda i cijeli postupak morao biti prilagođen novim mehanizmima. Glavni mehanizam je upravo taj akuzatorni, dakle nova tužiteljska istraga i tome nije dovoljno samo promijeniti istragu, nego kažu u kazalištu ako je u prvom činu se pojavio na sceni pištolj onda u trećem činu mora opaliti. Ovdje taj pištolj ne opaljuje u trećem činu pri čemu hoću reći da nisu izvedene u zakonu sve konzekvence onoga što strukturalna promjena ZKP-a zapravo bi trebala donijeti. O čemu je riječ? Glavna strukturalna promjena ZKP-a je stav da kazneni postupak se u prvoj istražnoj fazi vodi po drugim spoznajnim kriterijima nego što je to bilo do sada. Mi smo do sada istragu imali utemeljenu na osnovanoj sumnji. Dakle, na jednom relativno visokom standardu uvjerenosti da je okrivljenik počinio kazneno djelo. Danas mi to imamo, barem po ovom prijedlogu na osnovama sumnje. To su dakle, ne mogu kolegu Markovinovića nikako nadglasati, šta mogu. Dakle, Dakle, na osnovama sumnje i pri tome treba znati da su mehanizmi i ograničenja ljudskih prava koja smo prije imali u istrazi bilo ih je moguće opravdati upravo radi takvog visokog standarda sumnje koji pretpostavlja da je vjerojatnost osude pod pretpostavkom činjenica koja su utvrđena veća nego oslobađajuće presude. Mi danas nemamo, dakle snizili smo standard istrage, a s druge strane smo ostavili mehanizme kojim se ograničavaju ljudska prava i po vrsti i po trajanju kao da se ništa nije dogodilo, kao da nismo promijenili strukturu postupka. Čak bih štoviše rekao da su neke stvari zaoštrene i da će se zasigurno pojaviti pitanje zaštite ljudskih prava posebice recimo kada pogledamo na primjer da mjere opreza prije započinjanja istrage određuje državni odvjetnik, a da nemate predviđen mehanizam ograničenja trajanja takve mjere prije započinjanja istrage. Ako pogledamo s druge strane tu intenciju da se postupak učini efikasnim onda ćemo dosta lako primijetiti da oni neki jednostavni, tehnički postupci koji poznaju drugi pravni sustavi ovdje nisu primijenjeni i da smo i dalje zadržali, ja ću dati nekoliko primjera, mehanizme koji su do sada korišteni za odugovlačenje postupka i tu nisu napravljeni bitni pomaci, nije dovoljno po meni učinjeno na dostavi, liberalizaciji dostavnog režima, nije učinjen efikasan sustav odlučivanja o zahtjevima o izuzeće, recimo u prekršajnom zakonom, ako je to usporedivo, a jest, je tamo puno bolji mehanizam predviđen koji ne dopušta manipulaciju stalnim zahtjevima za izuzeće ili recimo kao primjer bih mogao navesti još neke druge stvari, primjerice odlučivanje o nekim interlokutornim pitanjima i donošenja odluka po žalbama, dakle da li je žalba dozvoljena i tko odlučuje. Ono što mislim da je, uvijek naravno ističem da znam kako je težak i veliki posao pripremiti ovakav zakon, sustavni sistemski zakon i naravno uz zahvalnost kolegama koji jesu radili, evo ističem i neke dobronamjerne primjedbe. Jedna se možda odnosi na tehniku. Kad pogledate, isticalo se, sad stari je imao 5 dijelova, ovaj ima 3, 7 ili 5, sad ne znam kako je tu bilo istaknuto, ali nije to bitno. Vi kad vizualno pogledate stari i novi zakon, oni su gotovo isti. Što to znači? Da je netko uzeo, a tko je radio uzeo iz kompjutora zakon i popunjavao je novi sadržaj u staru formu. To je možda vrlo praktično, ali posebno kada se mijenja koncept nosi određene rizike, pa tako imamo veliki broj odredbi koje nisu izvedeno logično do kraja ili koje nemaju one posljedice koje bi trebale imati s obzirom da su neki novi elementi ugrađeni u tu nekakvu stariju strukturu. Primjerice, vrlo važna stvar je da je po prvi put u naš pravni sustav uvedena teorija pretežitog interesa kod valorizacije nezakonitih dokaza, dakako teških kaznenih djela, iako je riječ o nezakonitom dokazu, on se može koristiti pod određenim uvjetima. Ali za tako osjetljivu stvar nije predviđen procesni mehanizam. Dakle, predviđeno je da se ti dokazi izdvajaju, čak ga i vijeće koje odlučuje o optužnici je dužno izdvojiti, a na glavnoj raspravi ako se pokaže potreba korištenja takvog dokaza nije predviđen mehanizam kako se on nazad uvrštava u spis predmeta. Isto tako ima nekih drugih nelogičnosti, recimo kod kućnog pritvora ili kod jamstva moguće su te institucije, moguće ih je koristiti, ali ne za točku 5., dakle kad okrivljenik očito izbjegava dolazak na glavnu raspravu, ja ne vidim razloga zašto to ne bi bilo tako, a moguće je kod opasnosti od bijega, dakle nema neke osobite logike. Isti tako recimo kod određivanja istražnog zatvora se polazi od pretpostavke da će se, kaže doslovno, odredba kaže dovesti će se, dovesti će se, dakle polazi se od pretpostavke da je već lišen slobode i da se nalazi u pritvoru ili da ga treba lišiti slobode. Isto tako, nepotrebno se predviđa mogućnost dovođenja, prisilnog dovođenja, recimo kada policija obavlja dostavu. Ima jedna odredba koja omogućava da policija kada dostavlja neko pismeno okrivljeniku da ga dovede u policijsku postaju. Zašto? Ako ga je našla, zašto mu ne uruči Dakle evo, znam vrijeme je prekratko i ova vrst rasprave u Saboru sigurno nije mjesto na kojem se ovi stručni detalji raspravljaju. Istakao bih još samo za kraj da ovo su bili primjeri, mogao bih ovako danima bih rekao, ima jako puno odredbi koje bi trebalo preispitati i popraviti. Istakao bih da ako gledamo rezultat, činjenica da osuđujućih presuda ima 87% je tužitelj uspješan bismo rekli da ne treba nikakva promjena ZKP-a. Gdje je problem? Problem je u fazi otkrivanja, posebno kod gospodarskog kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, ne treba imati iluziju da bez promjene u pristupu, ako baš hoćemo općenito reći u političkoj volji sam zakon po sebi nešto može donijeti ako tu ne dođe do promjena. Dakle, nije glavni problem neefikasnosti generalno pravosuđa u glavnoj raspravi nego negdje prije i o tome bi Vlada, naravno trebala voditi računa. Konačno, riječ je zaista o važnom zakonu, mislim da će ministarstvo, odnosno Vlada kao predlagatelj napraviti veliku pogrešku ako drugo čitanje shvati, kao što to često ovdje imamo rutinski, dakle da se neke sitnice promjeni i da u 9. mjesecu tamo negdje oko 15., 16. kad se nađemo dobijemo tekst u drugom čitanju. Problematika je kompleksna, struka još vjerojatno ima puno za reći i moja je preporuka, podržati ću zakon u prvom čitanju da se do drugog čitanja ne jedna, nego nekoliko ozbiljnih stručnih rasprava provede po tekstu zakona da bismo izbjegli situaciju da se danom stupanja na snagu zakona nađemo svi skupa u … /Govornik Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu u raspravu u trajanju od 10 minuta, u 17 I kao zadnju za prijavu od 10 minuta, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. U svojoj osobnoj raspravi usredotočiti ću se samo na jedan aspekt koji mi se čini jako bitan u našoj zajedničkoj borbi protiv korupcije. I u ovoj strategiji u borbi protiv korupcije koja onda kasnije inkorporira i akcijski plan, spomenut je i novi Zakon o kaznenom postupku. Ne samo onaj koji do sada imamo, nego i novi prijedlog zakona i mi se pred Europom hvalimo kako, evo ćemo donijeti novi Zakon o kaznenom postupku koji će biti doprinos borbi protiv korupcije. Međutim, je li tomu tako i što bi trebalo u njemu popraviti do sljedećeg čitanja da zaista ta borba bude djelotvorna, a ne treba puno. Samo treba ispustiti nešto što je sada ušlo ne znam ni ja kako. Ali nešto što se predstavlja, možda će vam se činiti pretencioznim izjaviti da iz ovog prijedloga kaznenog postupka osim što ćemo imati zbog toga i neefikasnu borbu protiv korupcije ukoliko to ne uklonimo takav nedostatak i iščitavamo nešto što više što više možda nije popularno, ali zaista nema drugog naziva nego da se tako okarakterizira po klasnom karakteru Zakona o kaznenom postupku. Kako? Naša javnost će se složiti da postupci protiv siromašnih kad nešto on učini vrlo brzo se završe. Meni nije poznat, pa ni iz osobne prakse, ali ne znam i od kolega koji su se bavili tom poslovima da je ijedan provalnik u trafiku ostao nepoznat. Tko provali u banki i ostale dakle, to sigurno nisu pojedinci nego su čitave zločinačke organizacije i tako, u pravilu ostaju nepoznati. Dakle, pravda kada se iscrpljuje i kada se država bavi pojedincem ako je on siromašan i nemoćan, ona je efikasna, ali kada se nađe u koštac i kada takvi neki drugi trebaju odgovarati, dakle povlašteni ili bogati onda jednostavno sustav ne funkcionira. A zašto ne funkcionira? Pa ne funkcionira on počesto sam od sebe nego počesto i zbog toga što se trudimo zakone takvim napisati. Pa ću ja ovdje evo pročitati odredbu članka 206. koja izrijekom kaže koja će sve državna tijela i državni organi i pojedinci, a na vlastito institucije i ostali i financijske institucije davati sve podatke državnom odvjetniku da bi on mogao prikupiti dokaze. Jer to nešto sporno? Nije. Jer nije ni do sada to bilo sporno. Ali sada imamo nešto što ranije nikada nismo imali, a što se najprije pojavilo u Zakonu o bankama i taj Zakon o bankama već dugi niz godina figurira, zadnjih godina figurira kao zakon koji je izvan Zakona o kaznenom postupku, koji je organski zakon za koji ovdje trebamo sakupiti 77 glasova. Ali banke i financijski moćnici uspjeli su ne samo bankarsku tajnu uglaviti u Zakon o bankama nego uglaviti ga i u Zakon o kaznenom postupku i to je nedopustivo. I dakle odredba članka 206. u svom stavku 5. izrijekom kaže da će se na zahtjev državnog odvjetnika i policije i ministarstva, dakle se institucije dati tražene podataka osim banaka, odnosno osim onih koji predstavljaju zakonom zaštićenu tajnu, tj. bankarsku tajnu. tajnu. Kako ćemo se onda boriti i s čim ćemo se to mi boriti? A vidite s druge strane kada se radi o pojedincu koji nema sefove u banci, što za njega kaže zakon. Odredba članka 251. pretraga osoba. Dakle doslovno preokrenuti će mu se utroba da bi mu se našli nekakvi dokazi. A kakve on dokaze može imati? Pola grama kakve sitne droge ili nešto. Što on može imati u svojim šupljinama? Ali kaže odredba članka 251. vrlo minuciozno, vrlo pedantno i precizno govori kako će se ta osoba i takav osumnjičenik, odnosno osoba za koju se pretpostavlja da je sakrila tragove počinjenja kaznenog djela pretražiti. Ulaziti će se u njezine tjelesne šupljine, odvojiti od tijela nadomjeske tjelesnih organa ili ako se pojavi sumnja itd. itd. U svakom slučaju neće biti milosti i ne može takav čovjek proglasiti da su takvi dijelovi tijela tajna za njega. Nema tu ni intimnosti ni tajne. Državni aparat, dakle s medicinskom pomoći ili ne, ući će u sve njegove tjelesne šupljine i potražiti dokaze, ali za moćnike banka i sefovi ostaju nedodirljivi. A u strategiji ste napisali da ćete relativizirati bankarsku tajnu, a sada ovaj zakon uopće ne figurira kao zakon koji treba doprinijeti, itekako treba doprinijeti borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ali mi ćemo izgleda sa ovakvim stipulacijama, a ne treba puno napora da se one otklone i ono što je govorio kolega Josipović, možemo zaista ovdje zajedničkim snagama, ja ne vidim uopće izuzetka da ne donesemo jedan kvalitetan ovaj zakon onako kako smo se bili i odlučili da bude brz i efikasan, da se uklone ovakve ozbiljne prepreke,

Klub SDP-a, evo želim još jedanput napomenuti, da njegovo izjašnjavanje i njegova potpora konačnom prijedlogu zakona kada dođe na red, ovisiti će upravo o ovim primjedbama koje smo istaknuli, a koje nam se čine suštinskim. Prije svega evo još ću jednom ponoviti da tražimo da istražni sudac, odnosno sudac istrage ne ocjenjuje dokaze, na to ne bi trebao imati pravo. Da se odnos između državnog odvjetništva i policije precizno uredi. Da redarstvene snage, tj. policija odgovaraju državnom odvjetništvu u onom dijelu obvezujućih koje on upućuje prema njima i da se do konačnog čitanja to je svakako potrebno, donese toliko potreban Zakon o policijskim ovlastima. On je praktički ovaj Zakon o kaznenom postupku je neupotrebljiv bez Zakona o policijskim ovlastima. Jednako tako biti će potrebno i otkloniti one inkvizitorne i dalje ovlasti koje su ostale sudećem sucu, dakle na glavnoj raspravi i jednako tako evo relativizirati bankarsku tajnu do krajnjih mogućnosti kako bi i borba protiv organiziranog kriminala i korupcije bila što djelotvornija. Hvala lijepo. Uvažena Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, u ime predlagatelja. Izvolite. **Vučetić, Tatijana** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se cijenjenim zastupnicima na prijedlozima i primjedbama koje su izložili na raspravi. Sve primjedbe i prijedloge radna skupina će uvažavajući naravno i stav struke razmotriti i pripremiti prijedlog za drugo čitanje. Hvala vam lijepo.